Það er út af fyrir sig ánægjulegt þegar hagsmunum Íslands eru gerð góð skil og unnið vel að þeim og auðvitað gleðiefni ef við erum að ná góðum fríverslunarsamningi við eitt mikilvægasta viðskiptaland okkar. Það hlýtur þó að flokkast undir meiri háttar utanríkismál og á þess vegna samkvæmt 24. gr. þingskapalaga að bera undir utanríkismálanefnd. Þess vegna er hálf sérkennilegt að lesa um slíka samninga og undirskrift þeirra og jafnvel frekar nákvæmt orðalag í fréttum áður en utanríkismálanefnd hefur fengið auðvitað að einstaklingar eru mistaugatrekktir þegar þeir standa frammi fyrir flóknum áskorunum og veit að hæstv. utanríkisráðherra er að fara í prófkjör Sjálfstæðisflokksins á morgun en það er náttúrlega ömurlegt

um meiri háttar utanríkismál, sem er fríverslunarsamningur við annað ríki sem er eitt af okkar helstu samstarfsríkjum þegar kemur að viðskiptum og menningarlegum samskiptum.

Ég kom hingað upp vegna orða virðulegs forseta, sem mér hefur fundist á þessu kjörtímabili hafa óþægilega mikla tilhneigingu til að setja ofan í við þingmenn þegar þeir ræða það sem þeim liggur á hjarta og varðar málefni sem er við hæfi að nefna í þessari pontu, í þessu tilfelli

Herra forseti. Ég tek þessar aðfinnslur forseta til mín. Mér hefði þó þótt meiri bragur að því ef hann hefði verið heldur mildilegri þegar hann var að setja ofan í við mig fyrir að hafa dregið þessa ályktun og samhengi á milli yfirlýsingar og prófkjörsins en orðið hins vegar heldur grimmari og byrst sig fyrst þegar hann ætlaði að standa upp fyrir viðkomandi þingmann í baráttu sinni fyrir því að ráðherrarnir gerðu það sem þeim ber að gera. Ég bið þá bara um atbeina herra forseta, að hann standi með okkur þingmönnum og sjái til þess og setji ofan í við ráðherra þegar þeir fara augljóslega ekki eftir því sem þeim ber samkvæmt þingskapalögum. Vissulega, herra forseti, erum við að fara að samþykkja ný þingskapalög og það er gott.

Í framhaldinu hef ég boðað nefndina til fundar og boðið upp á marga fundartíma í dag, óskaði jafnvel eftir þingfundahléi til að fá kynningu á þessum samningi.

Varðandi orð formanns utanríkismálanefndar, um það að upplýst hafi verið um gerð fríverslunarsamnings, þá er kannski rétt að árétta að

Mér finnst það skipta máli í þessu sambandi. Ég held að ef við horfum á hvernig þessir hlutir hafa þróast þá hljóti það fyrst og fremst að vera fagnaðarefni fyrir okkur að hér virðist vera að nást hagstæðir og góðir samningar fyrir okkur.

Herra forseti. Ég hef séð utanríkismálanefnd smám saman hrapa í gæðum á þessu kjörtímabili. Nú er ég reyndar ekki í nefndinni lengur en ég veit ekki hversu oft ég hugsaði á síðustu metrunum þegar ég var þar að það væri orðið eitthvað sturlað þegar maður væri farinn að sakna hæstv. ráðherra Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur úr formannsstólnum þar. Það er ákveðið merki. En svo það sé sagt:

reglur um það hvenær þeim ber að skila svörum við fyrirspurnum þingmanna og er þó ærin ástæða til að skerpa á því.

að koma því fyrir þannig að ekki sé hægt að víkjast undan því að ráðherrar skili svörum við fyrirspurnum þingmanna innan lögbundins frests, eða þeir hafi verra af ella.

greinarnar sem eru í því. Þar er fjallað um refsiábyrgð þolenda mansals. Ég hef áhyggjur af því að frumvarpið lýsi bjartari mynd en raunin er um það

bentu á sem er litið fram hjá í þessu nefndaráliti. Þar er bara farið í gegnum það hverjar ábendingarnar voru og svo er talað um að einhverjir aðrir hlutir einhvers staðar í framtíðinni, mögulega samkvæmt einhverri þingsályktun, geti lagað það.

sé klárlega líka eitthvað sem gæti fallið undir vinnumansal. Við hefðum getað verið með miklu skýrari og betri skilgreiningu á því að það sé ekki bara þrælkun eða eitthvað því um líkt heldur hlutir þar sem er einfaldlega mjög skýrt að viðkomandi njóti ekki fullra réttinda og verið að misnota vinnuafl að öðru leyti. Þetta hefði getað verið í lögunum og ég skil eiginlega ekki af hverju ekki. Ég vona bara að við gerum betur næst og stöndum enn betur við bakið á þolendum mansals.

þar sem bent var á að kostnaður vegna nýrra verkefna væri mjög vanáætlaður. Annað mætti nefna en ljóst var frá upphafi í rauninni að málið væri ekki tilbúið og alls ekki tilbúið til úttektar enda hefur það nú þegar verið kallað inn í nefnd. Frekari annmarka má finna í minnihlutaáliti nefndarinnar sem við styðjum enda er það álit til bóta.

Það hefur verið mikið samráð í allri þessari vinnu allt kjörtímabilið, í þingmannanefndinni, hjá ráðuneytinu, við fjölmarga þjónustuaðila hringinn í kringum landið, sveitarfélög, börn, ungmenni

og vonandi náum við að færa okkur úr því að sitja hjá yfir í að samþykkja málið og vera á grænu og styðja þetta mikilvæga og stóra og annars mjög flotta mál. Það þarf bara að koma til móts við athugasemdir mikilvægra umsagnaraðila eins og Persónuverndar, Barnaverndarstofu og fleiri og við þurfum að eiga betra samtal um þetta mál.

Hópur þingmanna í þingmannanefndinni kom að málinu á öllum stigum, lagði gott til en hlustaði fyrst og fremst á þær raddir sem voru úti í samfélaginu.

ég hef setið í þessari þingmannanefnd í langan tíma og mig langar ekki í neitt annað en að afgreiða þetta mál í sátt. Hvernig er hægt að túlka það að taka málið út úr nefnd þrátt fyrir slíka beiðni sem eitthvað annað en að afgreiða það í ágreiningi? Ég skil þetta ekki.

Herra forseti. Sér er nú hvert leikritið. Ég er ekki viss um að kollegi Jón Viðar Jónsson myndi gefa þeim leikþætti margar stjörnur sem fram fór hér áðan hjá framsögumanni þessa máls. máls. Málið var tekið út úr nefndinni í bullandi ágreiningi þrátt fyrir eindregna ósk m.a. nefndarformanns um að það mætti ræða það á fundi nefndarinnar morguninn eftir og klára málið þá. Það væri pláss. Þetta var á þriðjudaginn í síðustu viku. Málið var í 2. umr. í gær. Það var engin sú tímapressa fyrir hendi sem ekki leyfði það að við fengjum einn viðbótarnefndarfund til að ræða málið. Það var í fyrsta skipti sem nefndarfólk fékk að ræða þetta mál, í fyrsta skipti. Þótt gestakomum hafi lokið í mars þá voru þetta svo ofboðslega umfangsmikil mál að þau voru inni á nefndasviði

er ég ansi hrædd um. En þær umræður sem verið hafa í nefndinni hafa verið miklar og góðar. Framsögumaður hefur aldrei neitað um umræðu og það eru tölvupóstsamskipti um það þar sem ég óskaði eftir að þetta mál yrði rætt

Hér er verið að leggja til breytingu sem kom frá Persónuvernd varðandi það hverjir megi hafa aðgang að gagnagrunni er varðar börn og fjölskyldur þeirra, heilbrigði þeirra, sakaferil, misnotkun á vímuefnum o.fl. Í frumvarpinu eins og það er núna mega allir þjónustuveitendur hafa aðgang að öllum upplýsingum inni í þessum sameiginlega gagnagrunni, hvort sem þjónustuveitandinn er heilsugæsla, grunnskóli, leikskóli, frístundafulltrúi í íþróttafélagi eða hver sem er. Það var lagt til að það yrði takmarkað og hér erum við að leggja til að það sé eingöngu sá sem veitir þessa grundvallarþjónustu, þ.e. það sem það sem í dag heitir barnaverndarnefnd, en svo líka tengiliðurinn við börnin sem á að tryggja þessa samþættingu, til að það séu ekki bara allir með allar upplýsingar um börn og fjölskyldur. Við leggjum til og tökum undir tillögur Persónuverndar í þessu máli.

Hér er um að ræða örlitla breytingu þannig að í sérstökum undantekningartilvikum, þegar um sérstök og persónuleg tengsl barns og/eða foreldra er að ræða eða hefur verið að ræða við tengilið barns inni í skóla, geti barnið eða foreldri óskað eftir nýjum tengilið fyrir barnið. Tengiliður barns, fyrir þau sem ekki þekkja málið, er sá einstaklingur sem á að hafa utanumhald með allt er varðar barnið frá því að það hefur skólagöngu og til loka. Í einstaka tilvikum, sérstaklega í smáum samfélögum, getur verið þannig samband eða hafa verið þannig samband milli barnsins og tengiliðar, eða fjölskyldu og tengiliðar, að það sé óheppilegt að tengiliðurinn sé í öllum persónulegum málum barns og fjölskyldu. Hér erum við að gefa þann möguleika að hægt sé að óska eftir því að einhver annar sé tengiliður en þessi tiltekni einstaklingur. Við erum að tala um mögulega fyrri tengsl við fjölskyldu,

Þetta stóra mál snýst mjög mikið um viðkvæmar persónuupplýsingar um börn og fjölskyldur þeirra, eins og margoft hefur komið fram hér í dag. Í þessari breytingartillögu erum við að setja skyldu á að skráning, miðlun og önnur vinnsla persónuupplýsinga sé eingöngu heimil í sameiginlegu upplýsingakerfi eða með sameiginlegum gagnagrunni sem Barna- og fjölskyldustofa hefur umsjón með. Ég lagði til slíka breytingu í öðru frumvarpi sem verður væntanlega tekið til afgreiðslu í þingsal í næstu viku varðandi barnaverndarlögin, og þar hefur meiri hlutinn verið tilbúinn til að samþykkja sambærilegar breytingu. En einhverra hluta vegna náðist það ekki

passað í vottuðum gagnagrunni af því að þetta eru svo viðkvæmar upplýsingar.

tilbúinn. Það skiptir öllu máli. Það var algjört úrslitaatriði, lykilatriði í umsögn bæði Persónuverndar og Barnaverndarstofu sem eru að fara að vinna þetta mál frá A til Ö. Báðar þessar stofnanir sögðu: Það að fresta málinu, gildistökunni um nokkra mánuði mun engu breyta fyrir málið að öðru leyti en því að minnka áhættuna á að það verði eitthvert klúður. Við höfum séð hvað hvað gerist þegar gagnagrunnar eru ekki tilbúnir þegar mál fara af stað. Við getum nefnt leghálsskimunarmálið sem er einhvern veginn alveg í tómu klúðri mánuðum saman eftir að eitthvert ferli fer af stað.

Það er eins með þetta mál. Við í þingflokki Miðflokksins munum einnig sitja hjá. Það verður kallað inn til nefndar líkt og málið sem við vorum með áðan.

og þessar umsagnir skipta máli. forseti. Í raun gildir það sama um þetta mál og næsta og um samþættingarmálið sem við vorum að greiða atkvæði um rétt í þessu.

að persónuverndarvinkillinn er áfram í þessu máli. Einnig komu athugasemdir frá Barnaverndarstofu varðandi fjármögnun og stöðugildi sem er mjög mikilvægt að við skoðum og tökum umræðu um hvort við getum komið til móts við.

Við í Miðflokknum munum sitja hjá í þessu máli af sömu ástæðum og ég hef tilgreint hér fyrr. Verkefnin samtvinnast öll og það má með sanni segja að þau séu á engan hátt tilbúin. Það er miður miðað við þá miklu vinnu sem fór fram áður en við fengum málið inn til okkar í nefndinni

Þetta mál er ágætismál, leyfi ég mér að segja. Ég skrifaði þó undir nefndarálit meiri hluta með fyrirvara sem snýr helst að fjármögnunarþætti frumvarpsins.

Svo er líka óhjákvæmilegt að mati Sambands íslenskra sveitarfélaga að leggja þunga áherslu á að stjórnvöldum beri að tryggja stofnuninni þá fjármuni sem lögbundin verkefni hennar kalla á. Viðvarandi aðhaldskrafa á fjárveitingum (Forseti hringir.) til þjónustu hefur verulega neikvæð áhrif, fyrst og fremst á þá sem þurfa þessa þjónustu. Biðlistamenningu ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur verður að stöðva.

Við tökum í reynd undir þetta í nefndarálitinu og hvetjum ráðuneytið til þess að skoða þessi mál og hvernig væri hægt að rýmka þetta. Þetta frumvarp er tengt samþættingarfrumvörpunum og kemur til með að fækka á biðlistum þegar það fer að virka. Þess vegna er svo mikilvægt að við séum með samstöðu um þessi mál því að þarna getum við komið til móts við biðlistana og fækkað þeim. Ég er alveg sammála því, þeir verða að hverfa.